Sada bismo prešli na sljedeću točku: - Konačni prijedlog Zakona o kritičnim infrastrukturama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 324; Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog ste primili.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

Nacionalne kritične infrastrukture su sustavi mreže i objekti od nacionalne važnosti čiji prekid djelovanja ili prekid isporuke roba i usluga može imati ozbiljne posljedice na nacionalnu sigurnost, zdravlje i živote ljudi, imovinu, okoliš, sigurnost i ekonomsku stabilnost i neprekidno funkcioniranje vlasti. Europske kritične infrastrukture su mreže i sustavu od značenja za najmanje dvije države članice ili jednu državu članicu ako se nalaze na teritoriju druge države. Zbog svega navedenog cilj je ovim zakonom osigurati djelovanje kritičnih infrastruktura u svim uvjetima, odnosno osigurati njihov brzi oporavak i djelovanje nakon što do nekog izvanrednog događaja dođe. Čime se osigurava i otpornost zajednice za sva štetna, na sva štetna djelovanja. Europska unija traži da se te kritične infrastrukture jednim planom štite od svih vrsti prijetnji i rizika od prirodnih nepogoda do industrijskih djelovanja te zlonamjernog djelovanja uključivo i terorizma. Da bi se to postiglo potrebno je osigurati i njihovu zaštitu u kojoj moraju biti uključeni Vlada, sva središnja tijela državne uprave te vlasnici i upravitelji kritičnih infrastruktura svatko u okvirima svojih nadležnosti. Područje kritičnih infrastruktura se u posljednjih 10-ak godina normativno regulira u cijelom svijetu. Od 2002. godine postoji međunarodna norma u okviru NATO-a te ona vrijedi za Republiku Hrvatsku, ali pitanje nacionalnih kritičnih infrastruktura, njihovo određivanje, zašto u Republici Hrvatskoj nije do sada bilo propisano. EU je 2008. godine donijelo Direktivu 2008. 114 EZ od 8. prosinca 2008. godine o određivanju i imenovanju kritičnih infrastruktura u Europi i procjeni potrebe da se unaprijedi njihova zaštita kojom je regulirano pitanje europskih kritičnih infrastruktura infrastruktura a države članice nadležne su da same reguliraju pitanje nacionalnih kritičnih infrastruktura. Direktiva se primjenjuje od 12. siječnja 2011. godine. Republika Hrvatska mora u svoje zakonodavstvo primijeniti spomenutu direktivu i primijeniti je do pristupanja u punopravno članstvo u Europskoj Uniji. Istovremeno potrebno je regulirati pitanje nacionalnih kritičnih infrastruktura jer se europske kritične infrastrukture u pravilu identificiraju, određuju i štite na isti način kao i nacionalne kritične infrastrukture pa je to normativno definiranje i preduvjet primjene EU direktive. Europske kritične infrastrukture Vlada Republike Hrvatske će moći određivati na prijedlog zainteresiranih članica nakon što Republika Hrvatska postane punopravna članica. Ovim Zakonom se ovlašćuje Vlada Republike Hrvatske da određuje sektore kritičnih infrastruktura te na prijedlog središnjih tijela državne uprave odlučuje o određivanju pojedinih kritičnih infrastruktura. Kao što je rečeno, cilj je osigurati zaštitu i djelovanje kritičnih infrastruktura u svim uvjetima čime se ostvaruju preduvjeti i za funkcioniranje gospodarstva i društva u cjelini. Hvala. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi na redu je Klub zastupnika SDP-a i kolegica Lidija Bagarić. Zahvaljujem se poštovana potpredsjednice Sabora, uvaženi zamjenici ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo pred nama je kao što je već uvodno kolega rekao Prijedlog zakona o kritičnim infrastrukturama koji je neophodan alat u podizanju razine sigurnosti države. Broj katastrofa zabrinjavajuće raste iz godine u godinu, kako svojom učestalošću tako i intenzitetom. Sjetimo se samo Černobila iz 86 godine, napada na Svjetski trgovački centar u New Yorku iz 2011., eksplozije naftnih platformi u Meksičkom zaljevu 2010. Fukushima iz 2011. i brojne druge. Dokazano je da smanjenje rizika od katastrofa ima velik pozitivan omjer između koštanja i koristi. Provedene studije pokazale su da svaki dolar uložen u prevenciju podrazumijeva od 2 do 4 dolara potrebnih za sanaciju, a bolja pripremljenost i prevencija postiže se upravljanjem rizicima. Državna uprava za zaštitu i spašavanje izradila je dokument pod nazivom "Procjena ugroženosti Republike Hrvatske od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća" koji sadrži popis svih potencijalnih prirodnih katastrofa i posljedica koje bi one mogle biti za hrvatske građane. Procijenjeno je da su najveće prijetnje za Republiku Hrvatsku potresi i poplave, zatim blizina NE Krško kao potencijalna opasnost te opasnost od mina i opasnost od terorističkih napada. U dokumentu se također analizira i spremnost hrvatskog sigurnosnog sustava da odgovori na te prijetnje. Meta terorističkih napada u pravilu je kritična državna infrastruktura što podrazumijeva energetsku infrastrukturu, komunikacije, bolnice, sustave javne vodoopskrbe, zračne luke, prometnice, željeznice, zgrade državnih i lokalnih institucija pa je stoga neophodno definirati tu kritičnu infrastrukturu i procijeniti potrebu njezine zaštite. Europska unija kritične infrastrukture definira kao materijalne i informacijske resurse, uređaje, mreže, usluge i imovinu koju u slučaju ometanja ili uništenja imaju značajan negativan utjecaj na zdravlje, sigurnost, zaštitu i ekonomsku dobrobit građane te učinkovito funkcioniranje vlada država Zaštita kritične infrastrukture jedan je od ključnih prioriteta Europske unije pa je pokrenut europski program za zaštitu kritične infrastrukture s naglaskom na identifikaciji i imenovanju te infrastrukture, kao i procjeni potreba za poboljšanje zaštite. Sukladno tome, kao što je već spomenuto, 2008. godine donesena je Direktiva 2008/114/EZ o određivanju i imenovanju kritičnih infrastruktura u Europi i o procjeni potrebe da se unaprijedi njihova zaštita kojom je regulirano pitanje europskih kritičnih infrastruktura,a države članice nadležne su da same reguliraju pitanja nacionalnih kritičnih infrastruktura. Direktiva se primjenjuje od 12. siječnja 2011. godine, a Republika Hrvatska direktivu mora prenijeti u svoje zakonodavstvo i primijeniti je do pristupanja u punopravno članstvo Europske unije. Ovaj zakon stvara normativni okvir za definiranje kritičnih infrastruktura, njihovo upravljanje te izradu analize rizika. Kao središnje tijelo i nacionalna kontaktna točka određuje se Državni ured za zaštitu i spašavanje. Središnje tijelo donijet će u roku od 6 mjeseci Pravilnik o metodologiji za izradu analize rizika poslovanja kritičnih infrastruktura, a vlasnici kritičnih infrastruktura dužni su izraditi analizu rizika i sigurnosni plan koji obuhvaća mjere zaštite i osiguranja nastavka poslovanja. Ovaj zakon važna je karika u jačanju lanca sigurnosti jer omogućava bazu podataka neophodnu za upravljanje rizicima. Svi ćemo se složiti da je sigurnost neprocjenjiva, kako za sve hrvatske građane tako i za promociju Hrvatske kao sigurne turističke destinacije. U brojnim istraživanjima konkurentnosti naše zemlje na svjetskom turističkom tržištu sigurnost je jedan od ključnih faktora i to svakako trebamo sačuvati. U cilju aktualizacije tog problema u znanstvenim i stručnim krugovima, kao i u široj javnosti pohvalno je održavanje godišnje konferencije Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa koja se u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje održava redovito od 2009. godine. I na kraju želim reći da je Zakon o kritičnim infrastrukturama neophodan alat u povećanju sigurnosti Republike Hrvatske i klub SDP-a podržat će ga. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Marijan Škvarić. Poštovana gospođo potpredsjednice Sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Tijekom predlaganja i Prijedloga zakona o kritičnim infrastrukturama možemo konstatirati da kritične nacionalne infrastrukture su sustavi mreže i objekti od nacionalne važnosti čiji prekid djelovanja ili prekid isporuka robe ili usluga može imati ozbiljne posljedice na nacionalnu sigurnost, zdravlje i život ljudi, imovinu i okoliš, sigurnost i ekonomsku stabilnost i neprekidno funkcioniranje vlasti. Kritične infrastrukture u Republici Hrvatskoj dosad nisu definirane niti je procijenjena potreba njihove zaštite i osiguranja kontinuiranog djelovanja u Republici Hrvatskoj u svim, a osobito u izvanrednim situacijama što je posebni naglasak. Stoga se ovim zakonom u zakonodavstvo Republike Hrvatske preuzima pravna stečevina Europske unije sadržana u direktivi vijeća. Ovim zakonom također stvorit će se normativni okvir za definiranje kritičnih infrastruktura čime se želi podići razina sigurnosti djelovanja kritičnih infrastruktura. Također ovim zakonom uređuju se prava, ovlasti i obveze Vlade Republike Hrvatske i središnjih tijela državne uprave, ovlasti, prava i obveze vlasnika i upravitelja kritičnih infrastruktura u identifikaciji, određivanju i zaštiti nacionalnih kritičnih infrastruktura te osiguranje njihovog neprekidnog djelovanja. Zakon će se na nacionalnoj razini definirati kao način određivanja i zaštite kritičnih infrastruktura te zatim osigurati zaštitu i kontinuirano djelovanje europskih kritičnih infrastruktura. to dosta široki dio djelovanja govori i definira sektori koji čine nacionalne kritične infrastrukture. Oni su posebni dati naglasku na energetici, komunikaciji, informacijskoj tehnologiji, prometu, zdravstvu, vodnom gospodarstvu, hrani, financijama, proizvodnji, skladištenju i prijevozu opasnih tvari, javne službe i nacionalni spomenici i vrijednosti. To skoro obuhvaća cijeli sukus djelovanja društvenog segmenta, ali naravno i pored navedenog segmenta i odluci Vlade Republike Hrvatske može se odrediti i druge kritične infrastrukture i također iz drugih sektora. Kriteriji koji služe za određivanje pojedine mreže sustava i objekata nacionalnom kritičnom infrastrukturom predstavljaju klasificirani podatak i označavaju se odgovarajućim stupnjem tajnosti sukladno posebnim propisima o tajnosti podataka. Vlasnici i upravitelji kritične infrastrukture dužni su donijeti sigurnosni plan uz pribavljenu prethodnu suglasnost Središnjeg tijela državne uprave u cilju i djelokrugu kritična infrastruktura. U procesu izdvajanja suglasnosti nadležna Središnja tijela državne uprave dužna su u suradnji sa nadležnim regulatornim agencijama utvrditi da li je sigurnosni plan izrađen uz poštovanje međusektorskih i sektorskih mjerila. Naravno sigurnosni plan vlasnika i upravitelja kritičnih infrastruktura dio je poslovnog plana pravne osobe i nije javno dostupan. Europske kritične infrastrukture su infrastrukture koje su od interesa za najmanje dvije članice države ili jednu članicu državnu a nalazi se na teritoriju druge države članice. Podaci koji su vezani uz određivanje pojedine kritične infrastrukture europskom kritičnom infrastrukturnom predstavljaju klasificirani podatak i označavaju se opet odgovarajućim stupnjem tajnosti a kriterije za određivanje stupnjeva tajnosti tih podataka propisuje odlukom Vlada Republike Hrvatske. Europske kritične infrastrukture na području Republike Hrvatske štite se na isti način kao i nacionalne kritične infrastrukture osim ako je odredbama EU to pitanje i drugačije uređeno. Naravno nad svakim ovim zakonom naravno i određivanju djelovanja treba biti i nadzor, odnosno inspekcijski nadzor. Nad provedbom ovog zakona kod vlasnika upravitelja kritičnih infrastruktura provode Središnja tijela državne uprave u čijem su djelokrugu pojedine kritične infrastrukture te nadležne regulatorne agencije. Ako tijekom inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi da nije ovlašten izravno postupati odmah će izvijestiti nadležno Središnje tijelo državne uprave ili regulatornu agenciju, te zatražiti pokretanje postupka i poduzimanje mjera u skladu sa posebnim propisima. Središnja tijela državne uprave dužna su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona predložiti Vladi Republike Hrvatske kritične infrastrukture iz sektora, iz njihovog djelokruga i razinu njihove kritičnosti. S obzirom da se ovim zakonom u zakonodavstvu Republike Hrvatske preuzima pravna stečevina EU sadržana u direktivi Vijeća također što u okviru ovog zakona ono što smo već i naglasili na početku sigurnost je ono što nama najviše može biti interes klub Hrvatske narodne stranke podržava donošenje prijedloga zakona. (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Miroslav Tuđman. Izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice, dame i gospodo zastupnici, gospodo pomoćnici i zamjenici ministra. Pred nama je znači s jedne strane novi zakon kako se najavilo o kritičnim infrastrukturama i u tom smislu donosimo jedan zakon sukladno onome kako se trebamo ponašati u EU, ali bilo bi krivo misliti da mi nismo do sada vodili računa o objektima od posebnog nacionalnog interesa i njihovoj zaštiti. Prema tome, ovaj zakon se zbiva u jednome novom kontekstu i dobro je da je tako artikuliran da imamo na jednom mjestu vođenje računa o toj nacionalnoj informacijskoj, infrastrukturi ali i europskoj kritičnoj infrastrukturi koja prelazi ili u koju Hrvatska participira. Nekoliko primjedba koje se može reći na ovaj zakon. Prvo predlagatelj pretpostavlja da neće biti nikakvih troškova. To naprosto nije realno zato što već za izradu analize rizika i mogućih scenarija, prijetnji kako bi se odredila, predvidjela ranjivost odnosno spriječili gubitci već sama ta analiza rizika pretpostavlja određeni trošak. druge strane zakon predviđa da u svim ovim infrastrukturama, odnosno svim tim strukturama se predvide sigurnosni koordinatori. Prema tome, i to je jedna djelatnost koja će zahtijevati i dodatne troškove jer pretpostavljam da nismo na tom, ne stojimo na tom stajalištu da postoje ljudi koji ništa ne rade, pa sad ćemo ih zaposliti na dodatnim poslovima da bi nešto radili. da bi nešto radili. I u tom smislu mislim da treba biti racionalniji i kod ovakvih zakona predvidjeti troškove. Imate nešto što već sada se zna da postoji, odnosno da ne postoji. Ovdje se govori o terorizmu, terorističkim napadima. Ono što se koristi, a dio je onda i ove kritične infrastrukture jesu kompjuterske mreže, ta kibernetička ili kako već informatička infrastruktura. Mi nemamo centar za praćenje toga kao što su već druge zemlje to formirale, pa prema tome informiranje takvoga jednog centra koji vjerojatno nećemo moći izbjeći pretpostavlja određeni trošak. Međutim, htio bih ovdje upozoriti još na nekoliko stvari koje su rečene i na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. U zakonu, ovom prijedlogu zakona u točci 6. je predviđeno da će ovi koordinatori, nadležno tijelo, uprava, nadležna državna uprava izvijestiti jednom godišnje Vladu o stanju kritične infrastrukture. Predviđeno je u članku 17. da će Vlada izvješćivati Europsku komisiju, odnosno partnere u Europi o onim dijelovima koji se odnose na europsku kritičnu infrastrukturu, a nije predviđeno da bilo tko o toj kritičnoj infrastrukturi izvješćuje Hrvatski sabor, odnosno nadležni odbor Hrvatskog sabora. Zato je meni drago što ovdje mogu reći što je Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost usvojio amandman kojim se predlaže da se u točci 6. ovoga zakona u stavku 2. gdje se govori da o Izvješću Vladi RH da se iza toga doda i amandmanom je predloženo i formulacija da se izvješće podnosi i Odboru Hrvatskog sabora nadležnog za nacionalnu U tom smislu to samo znači jačati poziciju i ulogu Hrvatskog sabora u svemu ovome. Postoji još jedna dimenzija koja je po mom mišljenju ovdje dosta slabo zastupljena. Već je kolega mislim govorio prethodno da se radi o podacima koji se, o informacijskoj sigurnosti, o zaštićenim podacima i u tom smislu mislim da bi trebalo neke članke dopuniti. Naime, u članku 13. stavak 2. on glasi ovako: "Sigurnosni plan vlasnika upravitelja kritičnih infrastruktura dio je poslovnog plana

čije bi otkrivanje moglo omogućiti nanošenje ozbiljnih posljedica na nacionalnu sigurnost, zdravlje i živote ljudi podliježu pravilima informacijske sigurnosti. Jer ovo prvo ne implicira i ovu drugu odredbu. Inače, isto tako u članku 14. koji govori da Središnja državna tijela uprave određuju sigurnosnog koordinatora za kritičnu infrastrukturu i kasnije isto tako vlasnici upravitelji kritičnih infrastruktura dužni su odrediti sigurnosnog koordinatora za tu infrastrukturu trebalo bi dodati dva nova članka pa precizirati. Sigurnosni koordinator iz stavka 2. ovog članka predlaže, organizira, nadzire stanje povjerljivosti i cjelovitosti i raspoloživosti podataka primjenom propisanih mjera iz standarda informacijske sigurnosti i sudjeluje u izvanrednim i redovnim preispitivanjima sigurnosnih planova sukladno člancima 13. stavak 4. ovog zakona. Jednom godišnje podnosi izvješće središnjim tijelima državne uprave i vlasniku upravitelju u čijem je djelokrugu kritična infrastruktura o stanju i provedbi sigurnosnih mjera i postupaka predlaže dopune. Naime, radi se o nečemu što znam, što je nedostatak onda nekih drugih pravilnika ili zakona bolje rečeno, a to je ni u ovom zakonu se ne zna tko vrši nadzor nad zaštitom tajnosti podataka i zaštitom na sigurnost informacijskih sustava. To bi trebao biti po mom mišljenju Ured vijeća za nacionalnu sigurnost i Zavod za sigurnost informacijskih sustava. Oni u svojim djelokruzima kako je definirana njihova nadležnost nisu nužno sve dotle dok se ne definira što je sve dio ove nacionalne kritične kritične infrastrukture nisu nužno nadležni za to. I zato bi trebalo i taj segment, odnosno njihove ovlasti protegnuti, definirati i ovim U tom smislu mislim da bi trebalo usvojiti ove amandmane koji jedan već jeste pred vama u ime Odbora za unutarnju politiku i nacionalu sigurnost, drugi će biti, ja sam isto predložio neke amandmane. Mislim da bi ih trebalo razmotriti i usvojiti. Evo, u tom kontekstu mislim da će i

Hvala lijepo potpredsjednice Sabora, uvaženi zamjeniče ministra. Utvrđivanje nacionalnih kritičnih infrastruktura u smislu sigurnosti građana i građanki ali i same RH u cjelini za klub HDSSB-a je jedno važno prije svega nacionalno sigurnosno pitanje i ne samo preuzimanje obveze europske Direktive iz 2008. godine u nacionalni sustav RH nego i obveza zaštite državnih interesa RH. Čuli smo Čuli smo u prethodnom izlaganju da je postojalo s obzirom na naše obveze u NATO-u dosadašnji okvir koji nije bio normativno utvrđen kao što se to predlaže u ovom prijedlogu zakona da ne ispadne da nismo mi bili u sigurnosnom okruženju sigurni kao država, bez obzira na naše obveze preuzimanja direktiva EU. Imajući u vidu koji sve sektori spadaju u moguće kritične infrastrukture od energetike, komunikacijske i informacijske tehnologije, prometa, zdravstva, vodnog gospodarstva, hrane, financija, proizvodnje, javnih službi dovodi se u pitanje i razmatranje važnosti predmetne problematike. podržat ćemo zakon, podržat ćemo i prihvatiti amandman koji se tiče da se zakonom uvede i obveza da se o problematici i stanju jednom godišnje izvještava i saborski Odbor za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku jer ipak Hrvatski sabor treba biti obaviješten o ovim o ovim pitanjima. A isto tako podržat ćemo amandman koji se tiče sigurnosnih koordinatora s obzirom na predloženi amandman i rješavanje ove problematike. Isto tako prijedlog da se ljudi koji će nadzirati, vršiti kontrolu nad kritičnim infrastrukturama podliježu pravilima informacijske sigurnosti sigurno je da treba provesti sigurnosne provjere na ljudima koji će imati mogućnost ulaziti u određene podatke koji imaju oznaku bilo poslovne tajne, bilo državne tajne, osobe koje će imati šifre za ulazak u pojedine sustave bilo informacijske, bilo sustave koji mogu ulaziti u energetske sustave, vodne sustave i slično. Trebaju dakle, proći one stroge kontrole, sigurnosne provjere jer ipak se radi o nacionalnoj sigurnosti i o mogućnosti ugrožavanja te iste nacionalne sigurnosti. Dakle, problematika je koja može izazvati i ljudske gubitke, gospodarske gubitke i različit utjecaj na javnost, treba posebno dakle razmatrati u smislu provjere osoba koje će voditi nadzor nad ovim pitanjima. Što se tiče, dakle naših obveza kao punopravne članice EU od 1.7. je to prihvaćanje direktiva koje su ovo pitanje riješile na drugačiji način, a isto tako i nacionalnim državama se ostavlja mogućnost da u svom zakonodavnom prostoru, normativnom uređenju i same odrede pojedine elemente određivanja kritičnih infrastruktura, značenje njihove kontrole i zaštite. I smatramo dakle da je to u ovom zakonskom prijedlogu dobro preloženo. Ovo je prvi puta da se ovaj normativni okvir i ovaj zakon na ovakav način predlaže, međutim treba voditi računa i o ovim prijedlozima koji su došli u raspravama, dakle da se i proširi to pitanje sigurnosti na one elemente koji mogu eventualno ugroziti tu nacionalnu sigurnost. Što se tiče utvrđivanja europskih kritičnih infrastruktura, to će biti naša obveza, tiče se RH i zemalja u našem okruženju, kada se tiče i RH i još jedne članice EU, dakle to je sve ono što je predviđeno europskom direktivnom i koja je naša obveza i koju moramo implementirati u naš zakon. Kratko, dakle mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona i podržat ćemo amandmane koji su dani na

gospodine zamjeniče ministra, odnosno zamjenici ministara. Evo, ja se nadam da je, da neće biti klubova, jasno ni pojedinaca u Hrvatskom saboru koji će dignuti ruku protiv ovog zakonskog prijedloga o kritičnim infrastrukturama koji nosi oznaku E, dakle europski i dolazi po hitnom postupku s obzirom da je vrijeme ulaska u EU, odnosno da je pijesak iscurio i da evo, za 2 mjeseca smo tu. Nadam se da je ovaj zakon, zaista da ćemo ga shvatiti ozbiljno, ne onako kako je na bombaški napad na prugu u Podsusedu i autobusno stajalište, premijer izjavio da je eto nova godina počela veselo. Dakle, ovo je ozbiljna stvar i ozbiljan zakon koji je zapravo napisan i koji je sročen tako da poštuje direktive EU i da brine i o nacionalnoj sigurnosti, dakle nacionalnoj Hrvatskoj, ali i o sigurnosti u svom okruženju. Jasno da se to odnosi na infrastrukturu koja je, da kažem u kojoj je moguće doći do eventualnih prirodnih katastrofa ili pak terorističkih napada počevši od terorističkih napada kao što ih vidimo u širem širem okruženju, prije svega dakle od Amerike pa nadalje, Iraka i Azije, ostatka dakle Azije. Ali mi imao također već sada gotovo prepoznatljive infrastrukturne objekte i mrežu koja je vrlo ranjiva, a povezuje upravo ovako kako to po definiciji kažu dvije, najmanje dvije članice Pa imao plinovod, imamo naftovod, imamo most na rijeci Dravi prema, mostove prema Mađarskoj koja je također članica EU, ali također i infrastrukturu koja je povezana i sa drugim državama koje nisu ili neće biti još zadugo članice EU, jer smo mi ipak da kažem rubno područje EU prema ostalim, prema zemljama tzv. zapadnog balkana kako to vole Englezi reći u

teče kroz Austriju, Mađarsku, Hrvatsku, dakle granična je rijeka nekoliko država EU, zatim komunikacije osobito ovo što je gospodin, o čemu je govorio profesor Tuđman, dakle informatička infrastruktura koja također može biti ranjiva. I svjesni smo i svjedoci smo čak upada na, da kažem u mrežu ovih informatičkih sustava i s obzirom na to da je da je tome tako potrebno je zaista razmisliti o tome da ova definicija, da nisu potrebna dodatna sredstva u proračunu, a znamo da će trebati zaposliti i provjerene i iskusne, dakle sigurnosne koordinatore gotovo u svakom području od ovih navedenih i narečenih područja u infrastrukturi. Dakle, samom tom činjenicom potrebe zaposlenja takvih ljudi, provjerenih, vrsnih, iskusnih i obučenih u tom smislu iziskuje sasvim sigurno dodatna sredstva u državnom proračunu. Ono što u samom tekstu u ocjeni stanja, me malo ovako da ocjeni stanja i osnovnim pitanjima: "Direktiva se primjenjuje u državama članicama, pardon, ovim zakonom stvorit će se normativni okvir za definiranje kritičnih infrastruktura čime će se podići razina sigurnosti i djelovanja kritičkih infrastruktura." samim definiranjem što je to kritična infrastruktura neće se podići razina sigurnosti djelovanja kritičnih infrastruktura. Upravo ovim što je propisano u daljnjim člancima ovoga zakona, dakle angažiranjem i sigurnosnih koordinatora, i podizanjem državne državne uprave za sigurnost i spašavanje na viši nivo, i predviđanjem svih mogućnosti koje se mogu dogoditi upravo u svezi u svezi djelovanja na kritične infrastrukture. U svakom slučaju zakon treba podržati uz prihvaćanje i onoga amandmana koje je odbor predložio ali je dobro za razmisliti o onome što je profesor Tuđman rekao da da se imenuju i odgovorne osobe koje će vršiti nadzor ili kontrolu onih koji će biti sigurnosni koordinatori u promatranju prijetnji kritičnoj infrastrukturi. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu. U prijedlogu zakona glasat ćemo naknado.